Prelazimo na iduću točku dnevnoga reda. - Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 808.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 Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovane zastupnice, poštovani zastupnici. Pred vama je Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primitcima i javnim davanjima davanjima po osiguranicima s konačnim prijedlogom zakona, skraćeno onaj JOPPD obrazac koji smo uveli sa ciljem da se pojednostavi administriranje u državi, a s druge strane da omogućimo da se na jedan jednoobrazan način prate svi primici koji se daju radnicima koji kroz taj obrazac imamo mogućnost da vidimo sve ono što poslodavac daje radniku. Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka je stupio na snagu 1. siječnja. Uveden je novi taj način prikupljanja podataka. Napominjem da se pokušavalo u zadnjih desetak godina i više uspostaviti ovaj sustav koji povezuje tri vrlo značajna institucije, a to je REGOS, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje sa Poreznom upravom i na žalost do sada nije se uspjelo povezati sve te institucije i zbog toga smo imali veliki broj obrazaca koje su poslodavci morali ispunjavati. Dakle, ovaj jedinstveni obrazac zamijenio je ukupno 6 obrazaca na kojima su se ranije prikupljali podaci. Izvješće o primicima od nesamostalnog rada, porezu na dohodak i prirezu, te doprinosima za obvezno osiguranje u mjesecu, izvješću o drugom dohotku, obračunatom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu, te doprinosima za obvezna osiguranja, izvješće o isplaćenoj naknadi plaće, te o osnovicama i obračunima i uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja, izvješće o plaći i mirovini, izvješće o isplaćenom primitku, dohotku uplaćenom doprinosu, porezu po odbitku i prirezu kao i specifikacija po osiguranicima o obračunatim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja. Na taj način smo umjesto šest obrazaca omogućili poslodavcima da jednim obrascem ispunjavaju dužnost koju su obvezni prema tijelima državne vlasti. vlasti. Dakle, godina dana je prošla otkad smo uveli jedinstveni obrazac i vidljive su znatne promjene u vezi povećanja kvalitete prikupljenih podataka s obzirom na smanjenu mogućnost pogrešaka u podacima što je primijećeno od strane svih institucija u sustavu koje se tim podacima koriste. Otklonjeni su uzroci koji su ranije generirali nesukladnost podataka o obvezama koji su se vodili u registrima i evidencijama različitih institucija pa sa sigurnošću možemo reći kako je uvođenjem jedinstvenog obrasca započela nova faza u uspostavi brzog i sigurnog servisa izgrađenog za potrebe krajnjih korisnika. To će se vidjeti krajem ove godine jer temeljem ovog obrasca Porezna uprava ima mogućnost da za svakog od nas izradi i poreznu prijavu. Dakle, ne bi trebalo više trčati trčati na poštu i slati porezne prijave. Dakle, porezna će to moći sama temeljem ovog obrasca. Time se već ostvaruje cilj koji smo zadali prilikom predlaganja zakona, a taj je da osiguramo da se što jednostavnije i na jednostavniji način prikupljaju podaci i da oni budu točni za svakog osiguranika, a ono što je ne manje važno je da ovaj jedinstveni obrazac ima veliki utjecaj na povećanje naplate javnih davanja što vidimo i u uplatama za Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, dakle u uplatama za mirovinski sustav koje su u odnosu na prethodne godine u povećanju. Korištenjem podataka prikupljenih putem obrasca JPPD osigurana je bolja dostupnost podataka svim institucijama u sustavu socijalne sigurnosti te … brži i kvalitetniji postupak ostvarivanja prava osiguranika. Konkretno, kod ostvarivanja prava na mirovinu svi potrebni podaci će se iz obrasca JPPD biti dostupni Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje u elektroničkom obliku i neće biti potrebno da osiguranici za razdoblje nakon uvođenje obrasca JPPD-a moraju prikupljati dodatnu dokumentaciju o podacima o kojima im ovisi ostvarivanje njihovog prava iz mirovinskog osiguranja. No, jasno da imamo repova, da imamo neusklađenosti koje su bile očito posljedica nesređenosti samog sustava pa obveze nastale prije stupanja na snagu ovog zakona ipak je stoga bilo potrebno omogućiti prikupljanje podataka putem prethodno uspostavljenih kanala prihvata i programskih rješenja. Dakle, to su podaci i programska rješenja vezani uz REGOS, to su oni obrasci RFM i RSM kako bi obveznici obračune i plaćanja doprinosa mogli ispuniti svoje neizvršene zakonske obveze. Mogućnost korištenja starih kanala prihvata u zakonu je propisana do zaključno 31. prosinca prošle godine. Pokazalo se u praksi da taj rok za izvršenje starih obveza nije bio dovoljan pa je Vlada Republike Hrvatske temeljem Zakona o ovlasti Vlade RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Uredbom o izmjeni zakona produžila rok za prikupljanje podataka do 31. prosinca 2015. Naime, zadržavanje postojećeg načina prihvata podataka za razdoblje prije uvođenja obrasca JPPD ocijenjeno je kao najjednostavnije i troškovno najprihvatljivije za obveznike ali i za sve ostale sudionike u sustavu. Na taj način omogućeno je produljenje roka za ispunjenje obveze primjenom ranije razvijenog modela i definiranog načina dostave odnosno prihvata podataka za još godinu dana. Pri tome se posebno vodilo računa o nužnosti osiguranja kontinuiranog i učinkovitog mehanizma rasporeda uplaćenih javnih davanja po osiguranicima i promptnog prosljeđivanja sredstava na osobne račune u izabrane obvezne mirovinske fondove te njihovog daljnjeg plasmana plasmana ulaganja koje za posljedicu ima i odgovarajuće financijske učinke na Državni proračun RH. Dakle, ta mogućnost koju smo dali je jedina mogućnost bila da osiguramo da ona sredstva koja su poslodavci uplaćivali za svoje osiguranike, dakle za svoje zaposlenike, se u konačnici prosljeđuje i na njihove odnosno na njihove račune u obveznim mirovinskim fondovima jer to su sredstva koja su osobna sredstva, nisu sredstva niti poslodavca niti države niti Zavoda za mirovinsko osiguranje nego su to naša sredstva koja se nalaze u drugom stupu. Ovim je prijedlogom zakona obuhvaćen sadržaj spomenute uredbe čime će se omogućiti kontinuitet poslovnog procesa REGOS-a koji se odnosi na raspored nepovezanih uplaćenih doprinosa za drugi stup mirovinskog osiguranja za bivša razdoblja. Predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku radi osobito opravdanih razloga, s obzirom da se radi o prikupljanju podataka o doprinosima za 2. mirovinski stup pa bi nepodnošenje podataka moglo imati implikacije na ostvarivanje prava iz 2. stupa. U odnosu na konkretno prikupljanje podataka o doprinosima za 2. stup mirovinskog osiguranja potrebno je naglasiti da je stanje nepovezanih uplata prema evidenciji REGOS-a vezanim za stanje privremenog računa sada znatno, znatno povoljnije nego što je bilo prijašnjih godina. Naime, na dan 31. prosinca 2011. godine za razdoblje od 2002. do 2011. godine, dakle za 9 godina, ukupno je bilo evidentirano 163 milijuna 231 tisuću 589 kuna nepovezanih uplata. REGOS je od navedenog iznosa do 31. prosinca 2014. godine uspio povezati ta sredstva sa

od 2002. do 2011. povezano ukupno 52% nepovezanih uplata. I na tom tragu dalje ćemo raditi sa ciljem da povežemo sva sredstva koja su uplaćena za osiguranike u 2. stupu. tisuća 288 kuna novih nepovezanih uplata iz 2012. godine koji su evidentirani na privremenom računu REGOS-a je do 31. prosinca prošle godine uspjelo se povezati 68 milijuna 667 tisuća 231 kunu i još do 17. ožujka 960 tisuća 312 kuna što ukupno iznosi 72% nepovezanih uplata za 2012. godinu. Također je od 81 milijun 933 195 tisuća kuna nepovezanih uplata iz 2013. godine do ožujka ove godine ukupno povezano 57% odnosno milijun 579 119 tisuća kuna. Sveukupni iznos povezanih uplata sa privremenog računa u razdoblju od 1. siječnja 2012.

464 kune do 17. ožujka što znači da smo za razdoblje od 2002. do 2013. godine ukupno uspjeli povezati 59% nepovezanih uplata što smatram izuzetno dobrim uspjehom i na tome ćemo dalje dalje ustrajati sasvim sigurno sa novim i JPPD obrascom i razvojem sustava kontrole i raspodjele sredstava koji stižu na Regos. Očekujemo da će zahvaljujući i ovoj JPPD obrascu ovih problema nestati odnosno da će biti minimalni i da neće biti u ovakvom odnosu, ovakvim financijskim gabaritima kao što je bilo proteklih godina posebno u periodu od 2002. do 2011. godine. I JPPD obrazac je moćan alat kojim ćemo efekte vidjeti u slijedećim godinama ne samo na području kontrole, pripadajućih isplata, i pripadajućih uplata nego i kao mehanizam kontrole za uplate doprinosa na strani države. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a poštovani Đuro Popijač. Izvolite. Hvala lijepa gospodine ministre sa suradnicom, gospodine potpredsjedniče. na prošloj točki nije bio od strane Vlade na uvodu nitko, a ovdje imamo zaista privilegiju slušati ministra koji je zaista za pohvalu si uzeo vrijeme da dođe i da obrazlože zakon koji ima 3 članka. Dakle, slušajući gospodina ministra nisam bio siguran opće o kojem se zakonu radi, ali poslije na kraju svog izlaganja je zapravo rekao o čemu ovaj zakon govori, a on je što je dosta i korisno bilo rekao nekoliko rečenica o tome kako je prošla implementacija zakona kojim se i definira, koji je i više od godinu dana na snazi, i govorio o velikim uspjesima koji su postignuti tim zakonom jer očito prije toga ništa nije ni postojalo. To je naravno i konstanta rada ove Vlade, na to smo i navikli, ja samo vjerujem da gospodin ministar neće Hvala. Dakle, ovaj zakon govorio o uredbi, odnosno o pretakanju uredbe koja je već tri mjeseca na snazi a ona govori da se nešto što je vrijedilo 31. prosinca 2014. godine mijenja do 31.prosinca 2015. godine. I 2. članak je da ta uredba više ne vrijedi. Dakle, 23.12.2014. godine Vlada je donijela uredbu sa jednim člankom, a da podsjetim prošli tjedan smo razgovarali o zakonu koji je pretočio uredbu od 49 članaka, mnogo ozbiljnije i mnogo jače a jedna i druga čini nam se nije imalo razloga biti donešena naročito evo ova jer ako je Vlada pretpostavljala, imala ovakve podatke kao što je ministar iznosio da se nešto nije uskladilo onda je to moglo se i u toku 12. mjeseca jednako tako donijeti na redovnu proceduru

a vrijedi i sada, dakle jer je to promijenjeno uredbom do kraja ove godine. Vi ste ministre iznijeli podatke da je nešto bilo stravično problematično jer od 2002. do 2011. nije bilo usklađivano. Ja ne znam što se onda tu godinu kada je trebalo uskladiti radilo i koja je to efikasnost samoga Regosa kad ste već to spominjali, ali i svih onih koji sudjeluju u tome da se ono što je preostalo nije uspjelo uskladit a vidimo da do usklađenja još uvijek dolazi. U tehničkom smislu to je i prirodno. Podsjećam da je 2002. godine uveden drugi stup mirovinskog osiguranja i da je to jedan od rijetkih, možda čak i jedini ozbiljan reformski projekt koji je u 25 godina, da ne kažem sad neke druge stvari koje su bile mnogo teže, ali u smislu bitne promjene proveden proveden u nešto više od godine i pol dana sa kompletnom pripremom i izradom softvera koji je izrađen u domaćem aranžmanu organizacijom i upisom preko milijun korisnika, mega projekt. Ali evo nakon toga dakle očigledno više ništa nije funkcioniralo pa su se nagomilali takvi problemi da bi se sada zahvaljujući ovom obrascu konačno oni počeli rješavati što naravno nije niti izdaleka točno. Zašto i zbog čega je dolazilo do neusklađenja, za to postoje vjerojatno i mnogobrojni razlozi i kod samog obveznika, vjerojatno i u sustavu i oni će uvijek i postojati i uvijek će se morati rješavati. Pa tako vjerojatno kod samog uhodavanja i implementacije ovog obrasca koji je dobro rješenje. To smo i podržali. I naravno da je evaluacijom, razvojem i tehnologija, razvojem mogućnosti komunikacija, unapređivanjem rada kod samih korisnika, pa moraju se događati neke promjene i neki pomaci u svemu tome. Pa što bi bilo da niste baš u ničemu ništa napravili. Ovo je dobro odrađeno, sigurno da donosi značajne koristi i gospodarstvu i ljudima koji rade a i samoj kontroli uplate javnih obveza i primanja radnika od strane poslodavaca. Ja bih želio naravno vjerovati da će se i dalje sustav razvijati a on je bio moguć i njegova implementacija i razvoj samo u onom trenutku kada je u konačno implementiran jedinstveni identifikacijski broj, dakle osobni identifikacijski broj, bez toga isto tako ne bi bilo moguće ovo provesti. Dakle nema se tu puno šta više dodati. Zakon potvrđuje uredbu. Ova promjena će vrijediti do kraja ove godine. E sada ako opet ne bude dovoljno vremena da se izvrše usklađenja pa će vjerojatno slijediti nova uredba, pa opet nekakvo usklađenje, ali je pitanje jesmo li kvalitetno procijenili potrebno vrijeme za cjelokupnu implementaciju svega onoga što je sam Zakon o prikupljanju podataka tražio, da li smo napravili kvalitetniju analizu i procijenili dovoljno vremena da se evo i ove promjene izvrše. Mislim da nema niti posebnog razloga da se ovaj zakon ne prihvati. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a govoriti će uvažena zastupnica Vanja Posavac. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržati će donošenje Prijedloga zakona o Izmjeni zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima. Odredbom članak 18. stavaka 1. i 2. navedenog zakona omogućeno je obveznicima obračuna i plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja da zaključno do 31. prosinca 2014. godine putem prethodno uspostavljenih i razvijenih kanala, prihvata podataka i programskih rješenja podnesu zakonom propisane podatke po osiguranicima te naknadno ispune svoje ranije ne izvršene zakonske obveze. Naime zašto je to važno, zato što je to temelj za povezivanje s pripadajućim podatkom o izvršenoj uplati doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje te posljedično prosljeđivanje sredstava na osobne račune osiguranika u izabrane mirovinske fondove. Ako se ti podaci ne dostave posljedica je nemogućnost povezivanja podataka o uplati predmetnog obveznog doprinosa te zadržavanje uplaćenih sredstava na privremenom računu kojim administrira središnji registar osiguranika Regos. Ovim predloženim zakonom omogućuje se produljenje roka za ispunjenje navedene obveze, podnošenja podataka, primjenom ranije razvijenog modela i definiranja načina dostave, odnosno prihvata podataka za još godinu dana. Budući da je Vlada Republike Hrvatske navedenu problematiku uredila uredbom predlaže se i prestanak važenja navedene uredbe danom stupanja na snagu ovog zakona. U uvjetima kada je obveznik uplatio obvezu doprinosa ali nije podnio obrasce …/Govornik se ne razumije./… Regos ne može povezati nepovezane uplate i proslijediti sredstva na osobne račune. A posljedica je manji iznos sredstava na osobnom računu i u konačnici nažalost manji iznos mirovine koja se ostvaruje temeljem drugog mirovinskog stupa. Dio obveznika koji nije podnio obrasce prestao je postojati no dio je još uvijek aktivan i za očekivati je da će naknadno podnijeti odgovarajuće obrasce. Ovim zakonom omogućuje se obveznicima da kroz postojeća programska rješenja podnesu odgovarajuće obrasce i ispune zakonsku obvezu kako bi se posljedično već uplaćena sredstva doprinosa drugo stupa mirovinskog osiguranja koje stoji na privremenom računu mogla povezati sa zaduženjima te proslijediti u obvezne mirovinske fondove. Klub SDP-a podržava donošenje ovog zakona po hitnom postupku jer smatramo da se radi o osobito opravdanim razlozima. Hvala lijepa. Zahvaljujem. U ime kluba HDSSB-a govoriti će poštovani Boro Grubišić. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi gospodine ministre sa pomoćnicom, kolegice i kolege zastupnici. I klub HDSSB-a će podržati ovo zakonsko rješenje, dakle Prijedlog zakona o Izmjeni zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima s Konačnim prijedlogom zakona. Naime radi se o tome da se ovim zakonskim prijedlogom potvrđuje uredba Vlade Republike Hrvatske uz da kažem rok trajanja do kraja ove godine a hoće li i dalje biti donesena uredba ili će pak biti donesen novi zakonski prijedlog to ćemo vidjeti dakle a i vrijeme je redovitih parlamentarnih izbora pa je teško za očekivati drugo što osim nove uredbe. Ono što sam htio istaći to je da možemo biti zadovoljni time da se jedinstvenim obrascem koji se kako reče ministar naziva iako smo ga mogli malo i prevesti JOPPD, dakle jedinstveni obrazac podataka o primicima i davanjima institucije, a to je REGOS, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje sa Poreznom upravom. To je upravo i na tragu onoga što smo rekli da će od ove godine i porez biti izračunat u Poreznoj upravi, da neće biti potrebno donositi dokumente i porezne prijave sa dokumentima, sa sa primicima bilo od redovne plaće, bilo od plaće na ugovor o djelu ili ne znam ni ja kojim sve primicima. Dakle Porezna uprava će putem svim ovih podataka imati imati u svim elementima podatke o svim primicima. Što se tiče REGOS-a dakle on ne može da kažem funkcionirat i … bez obrasca RSRSM RSRSM te se zapravo ovom odredbom omogućilo koja je sad zamijenjena zakonom, obračuna i plaćanje doprinosa za obvezna osiguranja, produljenje roka za ispunjenje obveze putem prethodno uspostavljenih i razvijenih kanala prihvata podataka i programskih rješenja, da podnesu zakonom propisane podatke po osiguranicima te naknadno ispune sve ranije neizvršene zakonske obveze koje su mirovale jedno vrijeme do donošenja ovoga zakona. Pa prema tome neću duljiti, klub HDSSB-a će biti za ovaj zakon uz evo jednu malu pohvalu da je i taj računalni program koji je uspostavljen da i putem JOPPD, a i tu je poslužio i onaj naš stari OIB koji već više nije ni u u sferi tajnosti podataka pa tako evo ovih dana trebam registrirati automobil, jedno 10 kuća osiguravajućih me obavještavaju da ne bi zaboravio s time da mi navode ime, prezime, datum datum registracije automobila i moj OIB. Dakle svi su oni dobili podatke o mom OIB-u, ali eto to je neka druga tema, prema tome neću o tome danas. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Zahvaljujem ministru, zahvaljujem svim kolegama koji su sudjelovali u raspravi. **Zgrebec, Dragica